Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава с първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. За процедура – Ваньо процедура Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разглеждаме сериозен законопроект, по който има две положителни мнения на комисии и едно отрицателно. Не трябва това да бъде съставът при гледането на такъв сериозен законопроект. Затова от името на Парламентарната група на Синята

Налице е кворум. Заседанието продължава. Преди това обявявам от поименно извиканите към момента на повикването допълнително влезли в залата преди приключването на проверката следните народни представители: Галина Банковска, Андрей Пантев, Антон Кутев, Георги Божинов, Бойко Великов, Валентина Добрева, Алиосман Имамов, Йордан Цонев, Волен Сидеров, Корман Исмаилов, Венцислав Лаков, Красимир Минчев, Димитър Бойчев, Диана Йорданова и Валентин Николов. Господин Шарков, имате думата.

Разглеждаме законопроект, който не е добре направен, и не е добре направен поради няколко факта. Първо, доста време – от началото на миналата година, след това през месец март се появи друг вариант, който стоеше на страницата на Министерството на земеделието и храните, накрая в Народното събрание влязоха текстове, които не бяха познати на гилдията, която касае. В крайна сметка обаче най-интересният факт е, че преди първото заседание на Комисията по земеделието и горите министърът на земеделието и храните вкарва текстове, които казва, че приема в резултат на диалога, който е воден със Съюза на ветеринарните лекари. Всъщност той изразява съгласие по над 20 от техните предложения, и това е преди гледането в комисията и след заседанието на Министерския съвет. Тоест законопроектът има много странен вид в момента. Имаме законопроект, който е приет от Министерския съвет, голямата му част е видоизменена съгласно редакциите, които министърът вкарва преди първо четене, макар че такава процедура няма никъде – да се вкарват подобни редакции.

ветеринарните лекари можеха да бъдат направени преди внасянето на закона, за да не се изпада в конфузни ситуации, а след това да има текстове, които влизат в Комисията по земеделието и горите, в същото време ги няма в другите две комисии, които гледат закона, и не е ясно те дали са запознати изобщо със съгласието, което той е заявил по промени в над 20 от текстовете. Втората причина, поради която не е добър законът, е, че само преди няколко месеца гледахме Закона за държавния бюджет. Част от гледането на Закона за държавния бюджет беше и бюджетът на Българската агенция по безопасност на храните.

Това, което прави вносителят, е, че от държавата отпадат задължения и разходи, които отиват в общините, където пък в техните бюджети и правомощия досега такива задължения не са съществували. Ако имахте желание като вносители да правите тези промени, защо не бяха направени, когато беше гледан бюджетът и да е ясно за какво ще отидат средствата, които остават в Агенцията по безопасност на храните? И второ, през този закон се натоварват и българските гражданите. Ние знаем, че в България има само два действащи екарисажа. Само два, за съжаление, въпреки уверението по време на парламентарен контрол на министъра, че ще се работи за създаването и на други такива в страната. Единият е в Шумен, другият е във Варна. При натоварването на гражданите да заплащат извозването на тези животни в другия край на България, какво прави един човек, който има четири животни в Петрич? Ако умрат двете, трябва да продаде другите две, за да закара първите две до екарисажа в Шумен. Какво правят тези хора?! Натоварваме със закона общините със задължения и разходи, и натоварваме българските граждани с разходи. Ако това е добро законодателство, значи има неправилно разбиране за какво работи българският парламент. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както нееднократно сме декларирали, Движението за права и свободи ще подкрепи всички реформи на правителството, които са конструктивни и които могат да подкрепят положението на България като страна – членка в Европейския съюз. В настоящия законопроект се създават условия за пряко прилагане на редица европейски актове и регламенти в българското законодателство. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, регламентът е задължителен за всяка страна членка. Обаче според същия договор регламентът е и акт с общо приложение. Имам забележка, че текстовете, които извършват препратки към регламенти, съдържат множество неточности, които е необходимо да се прецизират между първо и второ четене на законопроекта, който нарушава също и основни правни правила и принципи на европейското и националното законодателство, които не кореспондират с тенденциите за развитие на ветеринарномедицинската дейност в европейски и световен мащаб. В законопроекта има допуснати правни абсурди и ще ги посоча – като основен принцип в наказателното, респективно административнонаказателното право е за едно деяние да се прилага едно наказание. Нарушен е и друг основен принцип в гражданското право – това е свободата на договаряне и волята на страните. Предвидено е утвърждаване от страна на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните на договора в частта му за изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. този договор, който се сключва между собственика на животните и регистриран ветеринарен лекар, изпълнителният директор на БАБХ не е страна по договора. Ясно е, че една от основните цели на този внесен законопроект е намаляването на разходите, които държавата плаща чрез бюджета на Българската агенция по безопасност на храните, това са средства по изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, които се извършват от собствениците на животните, като за сметка на БАБХ да останат само разходите по извършване на лабораторни изследвания. Предвидено е също така разходите за обезвреждане на труповете на животните и на другите странични продукти – отпадъците, получени в кланици, месопреработвателни, рибопреработвателни и млекопреработвателни компании, да са за сметка на лицата, от чиято дейност те получават приходи. Това предложение е абсолютно нелогично, няма и необходимата обосновка. е отчетен завишеният риск, свързан с опазването на общественото здраве, като в мотивите не са посочени конкретните очаквани резултати и реалните финансови резултати от прилагането на тези разпоредби. БАБХ е органът, категорично определен от закона, който получава национално финансиране за осъществяване на тази дейност и управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност на територията на цялата страна. Не е логично върху органите на местната власт да се прехвърлят неспецифични функции за нея, за които няма нито финансова, нито експертна обезпеченост в съответната община. Противоречиво е задължението на общините да извършват дейност за обезвреждане и за събиране на труповете на умрели и болни животни за собствена сметка както от животновъдните обекти, така и които са безстопанствени. Общините се натоварват с разходи за сметка на БАБХ, която има съответните национални функции и териториални звена за извършване на тази дейност. Общините тепърва ще се наложи да създават експертни звена и структури за справяне с вменените им задължения, без да разполагат с нужните средства по общинските бюджети, законът не предвижда никакви постъпления от глоби и от други дейности по контролната дейност, която да компенсира разходите на общините за извършването на тези функции. В мотивите към законопроекта не са посочени и сумите, които ще се спестят от националния бюджет за тези дейности, които се прехвърлят към общинските бюджети, и откъде ще дойде това финансиране. Допълнително като вменена неприсъщна дейност на органите на местната власт е регламентирано да се издават свидетелства за собственост на новородени едри преживни животни и едрокопитни. В кметствата няма предвиден такъв персонал, няма и предвиден бюджет за заплати и място за осъществяване на тази дейност. Това ще затрудни изключително много дейността на кметовете, като не са направени и допълнителните разчети, с които се натоварват общините на територията на цялата страна. В законопроекта не е предвидено и как ще бъдат компенсирани собствениците на животни за извършените разходи след смяна на модела за заплащането на мероприятията за имунопрофилактика и идентификацията на животните. Тъй като секторът ще бъде силно затруднен, това трябва да се предвиди като финансиране към Държавен фонд „Земеделие” след съответната нотификация. Не е адекватно и предложението за смяна на ветеринарния лекар – да се извършва само веднъж в рамките на една календарна година. След като преценката за избор на лекар е на собственика на животното или ползвателя на животновъдния обект, редно е той да разполага с възможността да сменя ветеринарния лекар по всяко време на календарната година. Конституционно право е и на собствениците на животновъдни обекти да избират доставчика на стоки и услуги, на търговците на едро с ветеринарномедицински продукти, които да им доставят препарати и продукти. Редно е да се регламентира и доставката на ветеринарномедицински продукти, когато собствениците на животновъдни обекти са представили рецепти от ветеринарни лекари, а не само на търговци на едро и дребно и на регистрирани ветеринарни лекари, за да не се създава зависимост на собствениците от регистрираните лекари, които не разполагат с необходимата складова база, информация и логистика, както е предвидено в законопроекта. Противоречащо на принципите на свободната пазарна икономика и конкуренция е и предложението на вносителя само регистрирани ветеринарни лекари да имат достъп до ветеринарномедицински продукти, както и едностранното определяне на максималните цени от страна на министъра на земеделието и храните по заплащане на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и профилактика по договор, по който той не е страна. В законопроекта се предвижда и създаването на Федерация на ветеринарните лекари в България. Мотивите на вносителя са неясни, тъй като има няколко легитимни организации в България. На заседанието на Комисията по земеделието и горите имаше информация, която ни бе предоставена от вносителя – че това предложение мотивирано ще бъде оттеглено. В противен случай предложението явно внася конфронтация. Това ще облекчи режима в България. Ще завърша с критиките си по отношение на законопроекта с едно скандално изменение на чл. 7, ал. 1, т. 11, за което ще прочета и изменението. В т. 11 запетаята и думите „както и ветеринарномедицински продукти, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми, или комбинация от генетично модифицирани организми” се заличават. Колеги, в чл. 7, ал. 1 се вменяват дейностите по контрол, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните. Не можем да отминем мимоходом такова скандално изменение, особено когато се касае за отмяна на контрола върху каквито и да е генетично модифицирани организми и продукти. Мотивите на вносителя трябва да бъдат много сериозно и прецизно обосновани, за да може да се информира обществото. В мотивите ние не видяхме нищо, което да касае тази точка. Тъй като завърших с критиките, ще кажа, че в този законопроект съществуват и много положителни моменти, които не могат да се отрекат. Един от тях е премахването на социалистическия модел, както подчерта и господин Войнов в изложението си като вносител, в който нашата страна е разделена на 1100 участъка. Тази система я няма в нито една европейска държава, дори и в Русия. С настоящото изменение ще се даде възможност на всеки фермер да може да избира ветеринарен лекар, който да го обслужва. и храните са свършили много работа, но законът страда от твърде много пороци, които посочих в изложението си, и с оглед на тези обстоятелства не можем да го подкрепим. Надяваме се, че управляващите ще променят позицията си и тези спорни текстове ще бъдат коригирани между първо и второ четене, с което можем да подкрепим определени текстове на второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Раева. Реплики? Няма желаещи. Думата за изказване има народният представител Лъчезар Тошев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, много аргументи започнаха да се повтарят в изказванията, защото в опозицията започна да се оформя и появява съгласие, че законопроектът е внесен с редица тежки проблеми, които не могат да бъдат отстранени по начина, по който се предлага. В Комисията по околната среда и водите ние разглеждахме този законопроект и там ни беше казано, че вносителят има намерение да предложи да предложи финансирането на дейността, свързана с придвижването или пренасянето на трупове на умрели животни, да се покрива от Държавен фонд „Земеделие”, като по този начин се подпомагат собствениците на умрели животни. Според мен това не е решение на въпроса, тъй като този фонд има много тромава процедура за кандидатстване, финансиране и така нататък. Не винаги става въпрос за за умрели животни или животински отпадъци от предприятия или големи ферми. В България все още много хора по селата използват работни животни. Те могат да бъдат тяхно транспортно средство – например магаре, което се използва, за да пренася

заплати транспортирането на тялото на това починало животно до екарисажите във Варна и Шумен, а за него това може да се окаже много голям разход. Ето защо много е вероятно, ако законопроектът бъде приет така, това да стимулира към нарушаване и изхвърляне на тези трупове на животни нерегламентирано в околната среда, съответно това да стане предпоставка за епизоотии. Ето защо смятам, че трябва да се обединим около това изцяло да отпаднат текстовете, които предлагат отмяната на сегашната система, свързана с екарисажите. Да остане Да остане сегашната система, след което да се търси нов начин за намиране на решение за разграничаване на едните случаи от другите – на големите предприятия от частни на животни, частни стопани, които имат животни, за да не се окаже, че в крайна сметка с тези промени ние ще създадем големи проблеми, а няма да решим такива. В разглеждането на законопроекта, още преди да влезе той в Народното събрание, са били предоставени становища на на Националното сдружение на общините, които не са били взети предвид първоначално от вносителя. Сега се заявява, че голяма част от тези предложения ще бъдат взети предвид впоследствие. Това става практика в Народното събрание, тъй като имахме случаи с внасяне на други такива законопроекти, по други теми, които не са изминали пътя на своето изработване по съответния начин в Министерския съвет. Те продължават да създават проблеми, когато се внасят в Народното събрание. Това е практика, която не бих искал да продължава по този начин, тъй като ни създава проблеми като законодатели в Народното събрание. Ето защо смятам, че трябва да чуем едно съвсем категорично изявление от страна на вносителя, че ще оттеглят текстовете, свързани с екарисажите и с новата регламентация на тази дейност. противен случай няма как да подкрепим законопроекта. Вярно е, че той отразява две директиви от общо три, които регламентират тази материя в Европейския съюз. Трябва да се имат предвид осем регламента, които имат пряко действие и които дори не подлежат на транспониране, защото действат пряко в България и в момента. Все пак би трябвало да се съобразим и с нашите национални особености и да намерим

Уважаема госпожо председател, моля да удължите нашето време. Уважаеми колеги, ще започна с това, с което завърши изпълнителният директор на агенцията – д-р Войнов,

Комисията по регионалната политика и местно самоуправление, Вие бяхте там, Ви го казаха: никъде в Европейския съюз няма закон или някакъв регламент, с който да възлага задължителна дейност на общини и на кметове на населени места, без да им се осигурят финанси. В момента на кметовете на населените места се възлагат задължения, държавни функции, а парите и средствата остават в Агенцията по безопасност на храните. Няма такава песен първо! Второ, селският кмет не е в състояние да издава постоянно тези удостоверения за новородени преживни еднокопитни животни. Не е в състояние, защото министърът на финансите притисна общините да намалят щатовете. В голямата част от общините кметовете на населени места вече нямат технически сътрудници. Не е възможно един селски кмет постоянно да се занимава с неща, които не са характерни за него.

тоест не може да се възлагат такива задължения, първо заради финансови проблеми, второ – нямат тази подготовка, нямат тази възможност – като специалисти.

или технически сътрудник. Това е един от големите въпроси, който трябва да бъде решен в нашия парламент – не може покрай текстове, които трябва да бъдат променени, да се прокарват между другото и други текстове. Кои са другите текстове?

променяте и Закона за съсловните организации – големият въпрос, който никой не повдигна. Когато държавата навсякъде, във всички гилдии, възлага държавни функции на определена гилдия, на определена камара, го прави със закон. това да е неправителствени организации, тоест юридически лица с нестопанска цел, които не са създадени по силата на закона. Държавата не им делегира права по право да бъдат членове в ръководството на тази Национална асоциация на ветеринарите.

трябва да каже как се избират делегатите, как се съставя това ръководство. Утре може да има 5 неправителствени организации. Вие не можете да ги забраните. Създават се неправителствени организации и техните председатели ще бъдат по право членове на националния съвет на тази съсловна организация, или федерация, или както се нарича по новому. Те ще имат възможността да влияят на целия процес на политиката в тази област. Юридически това не е правилно.

организацията, която със закон е създадена. По тази логика и в Камерата на строителите, и в Лекарския съюз, и в другите организации, които държавата създаде със закон, там трябва да участват по право представители на неправителствени организации. Това не е правилно и времето ще докаже, че съм бил прав! Най-лесното е това да мине с гласуване! Доктор Войнов, бих искал да чуя от Вас коя е причината да промените Закона за съсловните организации? Вие трябва да я кажете. Защото има Закон за съсловните организации с десетки членове, където е изписано какво трябва да съдържа уставът на тази съсловна организация, тяхното ръководство и така нататък. За другите организации, които по право ще членуват, има само две изречения какво трябва да съдържа. Как може това? Отменете целия закон! Не може за едната организация да има специален закон точно какви трябва да са нейните органи, а за другите организации да няма нищо. на това се казва прокарване на лобистки интереси. Някои от неправителствените организации трябва да са в ръководството на съсловната организация. Аз не казвам, че Вие сте го направили, но някой Ви е пробутал този текст. текст. Тези, които са останали няма да бъдат избрани от самите ветеринарни лекари в съсловната организация. Заобикалят законно закона, което е неправилно. Уважаеми колеги, това не е прецедент. Такива опити се виждат в доста законопроекти, в доста закони. Когато по същество разглеждаме един законопроект, един законопроект за изменение на един закон, има случаи в Преходните разпоредби текстовете за промени в другите закони да са повече, отколкото в самия законопроект. Този подход е за студенти в първи курс на университетите, но не и за Народното събрание. Колеги, ние няма да го подкрепим, както каза и моята колежка Петя Раева. Разбира се, че има текстове, които заслужават внимание, но аз съм убеден, че между първо и второ четене вие няма да ги оттеглите. Единственият начин е оттук да се заяви: тези и тези текстове ние ще ги оттеглим.

се поставят много сериозни, кардинални промени по фундаментални въпроси от ветеринарномедицинската дейност. На първо място, държа да отбележа как този законопроект беше внесен в Народното събрание вече преждеговорившите казаха, на няколко пъти той беше качван на сайта на министерството в различни варианти. Обсъждане на този законопроект не е направено публично, така както се изисква, за да се постигне консенсус

от 14 страници. Това означава, че ветеринарните лекари в България, които ще са натоварени със сериозни отговорности и ангажименти по отношение изпълнението на нововменените им правомощия и ангажименти относно националната профилактична програма, не са съгласни с този законопроект не само по отношение на това, а по отношение и на промените за създаване на федерация на ветеринарните лекари в България и така нататък. Едно от основните Едно от основните изменения, които се правят в този закон, е, че държавата абдикира от задълженията си да се грижи за здравето на хората по начин, който е абсолютно недопустим с мотив единствено да спести своите разходи. Както каза и д-р Войнов в началото на представянето на законопроекта – това е мотивът, по който този законопроект е внесен в Народното събрание. Какво се случва? Държавата, за да спести разходите, които прави за имунопрофилактика на животните, ги прехвърля като разходи на собствениците на животните и на общините. В години, в които секторът на животновъдството е недофинансиран и собствениците на тези животновъдни обекти едвам се справят с оглеждането на животните, ние ги натоварваме с нови разходи, просто защото държавата няма възможност да се справи с тях. Натоварваме и общините с разходи, натоварваме ги с ангажименти да извозват и да организират обезвреждането на безстопанствените животни, които са на тяхна територия, на труповете на умрели животни на тяхната територия и на животните, които се отглеждат в стопанствата за лична консумация. В своето становище общините изразиха категорично несъгласие с този законопроект, защото нямат финансов ресурс и експертен капацитет да поемат този ангажимент. При това ясно засвидетелстване на неодобрение на този законопроект и неготовност за неговото изпълнение от страна и на ветеринарните лекари, и на общините, а сигурна съм и на собствениците на животновъдни обекти и обекти за отглеждане на животни за лична консумация, на своя глава обаче вносителят продължава да настоява този закон да бъде приет. Получава се странно, уважаеми колеги, как в хуманната медицина държавата продължава да изпълнява своя ангажимент за безплатна имунизация, докато по отношение на животните тази имунизация, тази профилактична програма за предпазване от болести и епидемии, се вменява като разходи на собствениците. Заболяването на определено животно е ангажимент на собственика, за да бъде излекувано то. Но цялостната картина в национален мащаб за предпазване на животните и населението от заболявания, епидемии и рискове за здравето, уважаеми колеги, е ангажимент на българската държава. Неслучайно и становището, ако сте слушали внимателно, на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, където членувам, е отрицателно по този законопроект. Затова, уважаеми колеги, няма да се спирам на останалите пороци на този проект на закон. Ще кажа, че най правилното решение за мен в този момент е ние да го отхвърлим в пленарната зала, той да се върне при вносителите и на базата на обществено обсъждане и постигане на широк консенсус, законопроектът да бъде внесен отново в Народното събрание във вид, който ще позволи ветеринарната дейност да работи без проблеми и без да създава опасност за живота и здравето на хората.

направя коментар по някои от точките и бележките, които направиха колегите, изказали се преди мен. Няма да ги цитирам по отношение на въпросите или бележките в отрицателна посока,

След приемането му от Министерския съвет, внасянето му в Народното събрание и разглеждането му от комисии, няма такава процедура да има допълнително внесено предложение от вносителя, а именно от Министерския съвет, в частност Министерството на земеделието и храните.

Както прочетох и в доклада, който разбира се е протокол от проведеното заседание на Комисията по земеделието и горите за първо четене, въз основа на това предложение-становище от Български ветеринарен съюз, както и на други браншови организации, вносителят изрази своето становище в една или друга посока по отношение на предложението за текстовете. В този смисъл е и становището за §

да изрази своята воля. Оттам насетне е въпрос на гласуване в комисията и на воля на народните представители дали ще се съобразят с това съгласие на вносителя във федерация. В този смисъл е изказано само становище. Считам, че законопроектът има положителни страни и това е най-вече пазарният принцип – всеки фермер да избира своя ветеринарен доктор. Има и слабости. Те са в частта на задълженията на общините и кметовете на населените места. Смятам, че разбира се с комуникация, заедно с Националното сдружение на общините общините можем да измислим варианти, с които да постигнем обществен консенсус. Не считам, че при всички случаи трябва законопроектът да бъде отхвърлен, за да се поправи по процедурата отначало. отначало. Искам да кажа, че за да направим това, разбира се, и на експертно ниво е добре, ние ще предложим да се удължи срокът между двете четения. По отношение на средствата,

да се обезщетят или да се подпомогнат фермерите. Тоест пак държавата ще поеме тези разходи,

Моята реплика е по отношение на това, което каза госпожа Танева в края на своето изказване – за осигуряването на средствата за имунопрофилактика на животните. Защо усложнявате системата? Дори да се покрият част от разходите на земеделските производители, те да бъдат извършвани, след това да бъдат заявявани от тях и компенсирани от държавата, по-ясен е принципът и много по-проста е организацията, когато се каже, че държавата поема разходите за тази имунопрофилактика. Вие трябва да задължите земеделските производители да я осигурят, да създадат условия тя да бъде направена, но това трябва да остане задължение на държавата, извършвано, разбира се, чрез ветеринарните специалисти, тъй като действа принципът дейностите, които са в обществен интерес, защото това не е само в интерес на земеделските производители. Разпространяването на заразите засяга и други такива, засяга цялото общество по косвен път, най-малкото финансово, а някой път чрез предаването на определени заболявания от животните към хората.

Защо правите тези ходове, които са поредното оттегляне на държавата от едно обществено задължение? Точно заради това законът не трябва да бъде приеман, ако Вие продължавате да настоявате за тази позиция. Това че ще може да се избере ветеринарният лекар не е основание да се отклони подобно задължение. Друг е въпросът, че понякога покриването на определен участък има своите предимства от избора. Този, който е поел участъка носи задължението за всичко, за което става дума на неговата територия. Да не говорим, че в някои по-малки населени места, няма никакъв избор, защото там има един ветеринарен специалист. От неговото благоволение зависи качеството, с което ще бъдат обслужвани различните земеделски производители. Това е принципен спор.

Благодаря, госпожо председател. ал. 2 вносителят е записал: „Държавен фонд „Земеделие” може да предоставя държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи” и така нататък. нататък. Вие самата казахте, че вероятно и вносителят не може да каже дали държавата се ангажира към настоящия момент да предоставя тези помощи за имунопрофилактиката и предпазването от заразни болести и така нататък, или не? Предстои тепърва да се прави една процедура пред Европейската комисия, нотификации и така нататък, тоест това е едно бъдещо несигурно събитие с неясен резултат. Второ, ако тази нотификация бъде приета и помощите бъдат отпуснати за България, те ще бъдат получавани от големите животновъдни обекти. Какво се случва с хората, които имат обекти за отглеждане на животни за лична консумация? Какво се случва с хората, които отглеждат по една крава или две кози на село?

Благодаря, госпожо председател. Тук бяхме информирани, че ще се предприемат определени действия – ще..., ще..., ще..., но пари в бюджета не са залегнали! Няма! Къде са? Не са записани. (Реплики.) Второ, изчислихме с моя колега колко примерно струва, ако магарето на един човек умре в Монтана. Трябва да плати, да го закара до Шумен или до Варна, толкова, колкото струва едно ново магаре. И ако това са едни възрастни хора, които целият им доход за месец или за два, е тази цена, те ще предпочетат да го изхвърлят в едно дере и изобщо да не се занимават с това нещо. Това става просто наложително, защото такава им е ситуацията. държавата не трябва да абдикира. Можем да търсим решение. Обаче тези текстове за екарисажите изобщо трябва да отпаднат от закона, иначе вкарваме цялото общество в тези райони, които са не толкова слабо населени, колкото си мислим. Напротив, там има доста работни животни, които умират и могат да създадат проблеми. Има и домашни животни, които могат да боледуват от болести и така нататък – това може да създаде големи проблеми. Това ни вкарва в един много голям

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам най-отговорно да заявя, че държавата в никакъв случай не абдикира от своите задължения по отношение на опазването на здравето на животните и хората. Искам да заявя, че текстът, който беше прочетен, че държавен фонд може да компенсира и да подпомогне земеделските производители, може да се напише по всякакъв начин. Истината е, че за тази помощ трябва да има процедура за нотификация. Второ, искам още веднъж отговорно да заявя и да отговоря на зададените ми въпроси – тези средства са в бюджета, в частта за държавното подпомагане и плановото разпределение на сумата от около 390 милиона, която беше заложена в бюджета, за начина на разпределението им в земеделския сектор. Тези средства са заделени. Въпросът е, че на прието законово основание трябва да бъде пусната тази нотификация. Тази помощ ще важи за всички собственици на животни. Никой не е коментирал големината на съответната ферма или колко животни има В момента нерегистрирани земеделски производители получават помощи. Можете да прочетете всички нотифицирани помощи, както и условията за подпомагане. Това няма да е изключение. В този смисъл искам да кажа, че средствата за това са осигурени и държавата по никакъв начин не абдикира от това. По отношение на бележката на господин Тошев за екарисажите. В общи линии съм склонна да се съглася с Вашето мнение. Това е въпрос на намиране на

Хубаво е да дадете отговор или обяснение. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Най-отговорно заявявам от тази трибуна, че досегашният закон е недействащ модел. Никъде в Европа и в света няма такъв закон,

тук говорим за заболявания, за които трябва всички фермери, които искат продукцията им да влезе в хранителната верига, да бъдат изследвани за съответните заболявания. Защо този модел е недействащ? Досега такъв случай никъде няма – контролиращият орган да заплаща за този вид дейност. Това е все едно контролният орган КАТ да заплаща за регистрацията на автомобилите.

Какво се случва? Ако един фермер има 100 животни, а обслужващият го лекар източва, на жаргон, кръвните проби за 100 животни от едно животно и ги пуска за изследване. Фермерът изобщо нехае, него не го интересува. Целта на този закон е именно фермерът да е ангажиран, той да избере кой да го обслужва и съответно да упражнява контрол върху това, което той прави. Имаше и такива случаи, в които фермерът казва, че този, който сте ми го наложили отгоре, го изгоних, защото той крадеше от моята ферма и няма да го допусна да обслужва моите животни. Пак казвам, никъде няма такъв модел! По отношение на екарисажите. на екарисажите. Държавата за едни е майка, а за други излиза, че е мащеха, тъй като собствениците на малки магазинчета сега в момента са задължени да предават храните с изтекъл срок на годност на екарисажите и да заплащат тази дейност, а предприятията също заплащат тази дейност. Единствено не заплащат фермерите и за тези, които са безстопанствени животни. Питам: как може един кмет, който е стопанин на дадено населено място, на дадена община, да не е ангажиран с този проблем, с това какво се случва в неговата община? Примерно за кучето, което е сгазено на пътя – агенцията ли да заплати за това, че ще бъде предадено на екарисаж? Отговорността е на кмета. Друго, кметовете имат механизъм да събират данъци по отношение на животните, които са на територията на общината. За едно куче данъкът е 24 лв. за една година – значи, има механизъм как да заплати на екарисажа. Още повече, че сумата за за безстопанствените животни и тези, които са от задните дворове, е незначителна, мисля, че не повече от 1 млн. лв. Искам да отговоря на госпожа Раева по отношение на ВМП-тата. Защо се заличават? Защото този закон е бил записан записан преди влизането ни в Европейския съюз. Сега има европейски регламент, в който ясно е разписано, че във ВМП не присъства ГМО. Поради тази причина, кореспондирайки с този европейски регламент, ние сме заличили този текст.

Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по процедурен въпрос, за да отклоня – не мога да подмина, едно много тежко обвинение към българските ветеринарни лекари. Хора, които носят белезите и хуманността и на своите колеги, които се кълнат в Хипократовата клетва. Тук беше казано, че тези хора са вземали пари за 100 крави. Вземали са кръвна проба от едно животно и този единичен анализ са го разпростирали върху стоте животни. Това е тежко обвинение, вярвам че и господин Войнов ще се съгласи с мен – да го отклоним от стенограмата и да го оставим без подминаване.

тази констатация и така да остане в стенограмата. Аз познавам такива лекари. Те болеят за своя участък, милеят за това което става,

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност под № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. Докато тече гласуването Докато тече гласуването само да обявя, че при проверката на кворума – в началото на заседанието, след почивката, имаше присъствие от 126 народни представители, тоест кворумът ни в момента е 64 народни представители. Казвам го във връзка с това... Това беше обявено. Аз мога само в рамките на това, което беше обявено, да съобщавам нещата, така че кворумът не е 62, както е изписан, кворумът е 64. Това е пояснението, което правя, за да се знае и от народните представители.

Уважаема госпожо председател, искам прегласуване на законопроекта, защото преди малко – точно преди гласуването, изпълнителният директор на агенцията говореше неистини и лъжи, непознавайки Закона за местно самоуправление, Европейската харта за местно самоуправление. Един изпълнителен директор на агенция от трибуната на парламента говореше неистини и повлия на гласуването, затова искаме прегласуване на законопроекта.

председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за удължаване срока за направа на предложения за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване – на 3 февруари 2012 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., с 14 дни. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока на предложения между първо и второ четене по Законопроекта за обществените поръчки с 14 дни. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение, което обявих и в предното си изказване, срокът между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет, който преди малко приехме, да бъде удължен с 14 дни. За предложения, да. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ четене на приетия на първо гласуване Законопроект за ветеринарномедицинската дейност. Гласували

Госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 39, ал. 2 от правилника правя предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Деница Вълчева – заместник-министър на правосъдието.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: „ДОКЛАД за първо гласуване по Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102–01–89, внесен от Министерски съвет на 28 декември 2011 г. На свое заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект санкции. С внесения законопроект Република България ще отговори на ангажиментите, произтичащи във връзка с членството й в Европейския съюз. От друга страна, законопроектът ще допринесе за намаляването на формализма и опростяването на процедурите по взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация между държавите - членки на Европейския съюз, ще се постигне по-голяма степен на защита на правата и интересите на гражданите и ще се гарантира правовият ред в държавата. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември ноември 2008 г. за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Рамковите решения са актове на Европейския съюз, които обвързват държавите членки по отношение на резултатите, които трябва да бъдат постигнати, но им предоставят свободата сами да решат по какъв начин и с какви средства да транспонират техните разпоредби. Процесът на непрекъснато разширяване на международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз доведе до приемането на редица актове на Европейския съюз в областта на правосъдието, чрез които се създадоха нови форми и институти на правно сътрудничество между държавите членки. Цитираното Рамково решение 2008/947/ПВР също се отнася към тази група актове и цели улесняване на международното сътрудничество по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, съдържа правила във връзка с взаимното признаване и изпълнение на влезли в сила съдебни решения по наказателни дела и решения за пробация между държавите-членки на Европейския съюз. „Съдебно решение“ по смисъла на Рамково решение 2008/947/ПВР е окончателно решение или разпореждане на съд на издаващата държава, с което се установява, че определено физическо лице е извършило престъпление и му се налага наказание лишаване от свобода или всякаква мярка, изискваща задържане, ако въз основа на това съдебно решение или на последващо решение за пробация е разрешено условно освобождаване; наказание с отложено изпълнение; условно отложено осъждане или алтернативна санкция. „Решението за пробация” от своя страна представлява окончателен съдебен акт или окончателно решение на компетентен орган на издаващата държава, взето въз основа на такова съдебно решение, с което се разрешава условно освобождаване или се налагат пробационни мерки. Легални дефиниции от Рамково решение 2008/947/ПВР са възпроизведени в законопроекта (чл. 3), като с оглед спецификата на действащото българско законодателство е изрично подчертано, че тази терминология е единствено за целите на признаването на съдебни решения и решения за пробация, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз. По-нататък в закона са изброени видовете пробационни мерки и алтернативни санкции, подлежащи на признаване и изпълнение между държавите – членки на Европейския съюз, (чл. 4) и е посочена възможността за тяхното адаптиране в случай на несъвместимост с българското законодателство (чл. 5). В законопроекта са посочени компетентните български органи за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация (чл. 8 и 9). За компетентни органи по признаване са определени окръжните съдилища по местоживеене на лицето на територията на Компетентни органи по изпращане на влезлите в законна сила актове са българските съдилища, постановили решението като първа инстанция. В законопроекта е застъпен принципът на директната комуникация, контакт между компетентните органи на издаващата и изпълняващата държава (чл. 10). Посочва и приложимостта на националното законодателство при изпълнението на вече признатите решения (чл. 11) и предвижда разноските по изпълнението да се поемат от изпълняващата държава (чл. 13). Регламентирани са въпросите на двойната наказуемост и условията за допустимост (чл. 14). Подробно са уредени предпоставките и процедурите по признаване на съдебни решения и решения за пробация, България е изпълняваща държава, както и производството по обжалване пред въззивна инстанция и последиците от признаването на решението на друга държава членка (чл. 16-19). Също така е детайлно развита и регламентацията по отношение на българските органи в случаите, когато български съд, съобразно българското законодателство, е издал решение за налагане на наказание пробация или е постановил пробационни мерки в случаите на условно осъждане или условно предсрочно освобождаване, необходимите действия за изпращане за изпълнение на такова решение и последиците от изпращането (чл. 23, 24 и 28). Регламентирани са последиците от взаимното признаване и задълженията за насрещно уведомяване. Със законопроекта се въвеждат изискванията и на Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. за

с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. Член 6 от визираното решение разширява и прецизира факултативните основания за отказ от признаване и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично. В съответствие с неговите изисквания в законопроекта е предвидено съответното факултативно основание за отказ, когато решения, свързани с пробационни мерки или алтернативните санкции, са постановени при задочно производство, както и задължително консултиране между компетентните органи на издаващата и изпълняващата държава (чл. 15, ал. 1, т. 10 и ал. 3). След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102–01–89, внесен от Министерски съвет на 28 декември 2011 г.” Благодаря, госпожо Колева. Сега ще изслушаме Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата, госпожо Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове фондове относно Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102-01-89, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2011 г. На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа предложения законопроект,

държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство”, и Надя Хрингова – държавен експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на правосъдието. Законопроектът за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции. II. Непрекъснатият процес на разширяване на международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз доведе до приемането на редица актове на ниво ЕС в областта на правосъдието, чрез които се създадоха нови форми и институти на правно сътрудничество между държавите членки.

Освен това Рамковото решение 2008/947/ПВР има за цел да улесни социалната рехабилитация и приложението на съответните пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на осъдените лица, които не живеят в държавата на осъждане. С оглед на постигането на тези цели се установяват правила, съгласно които органите на държава членка, различна от държавата членка, в която е осъдено съответното лице, признават съдебни решения и решения за пробация, и упражняват надзор върху пробационните мерки, наложени въз основа на съдебно решение или върху алтернативните санкции, предвидени в такова съдебно решение.

следователно е препоръчително Народното събрание да приеме настоящия законопроект в най-кратки срокове. III. Със законопроекта са въведени и изискванията на Рамково решение 2009/299/ПВР

с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. Рамково решение 2009/299/ПВР изменя Рамково решение 2008/947/ПВР по отношение на пробационните мерки или алтернативните санкции, постановени при задочно производство. С приемането на предложения законопроект, Република България ще отговори на ангажиментите, произтичащи във връзка с членството й в ЕС. законопроектът ще допринесе за намаляването на формализма и опростяването на процедурите по взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация между държавите-членки на ЕС. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект съответства на изискванията на правото на ЕС. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102-01-89, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2011 г.” Благодаря, госпожо Хубенова. От името на вносителя, заместник-министър Вълкова? Не желаете да вземате думата. Дискусията е открита. Има ли народни представители, които желаят да споделят вижданията си по темата?

Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102–01–89, внесен от Министерски съвет на 28

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение точки 10 и 11 да разменят местата си, а именно сега да разгледаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, след което да бъде разгледан на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, тъй като той предполага доста широк дебат, който няма как да приключи на днешното заседание. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254–01–2, внесен от народния представител Четин Казак на 13 януари 2012 г.

госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254–01–2, внесен от народния представител Четин Казак на 13 януари 2012 г. На свое заседание, проведено на 2 февруари 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и представители на Министерския съвет: госпожа Лилия Борисова – секретар на Съвета за административна реформа и съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите, госпожа Галина Мариинска – началник на дирекция „Правна”, и госпожа Клементина Попова – съветник в секретариата на Съвета за административна реформа. Законопроектът беше представен от вносителя - народният представител Четин Казак. Конституционният законодател ясно и недвусмислено е установил характера и устройството на българската държава като парламентарна република, в която Народното събрание се явява конституиращ орган по отношение на органите на изпълнителната власт – Министерски съвет и министри. Тази конституционно установена субординация на изпълнителната власт по отношение на законодателния орган се потвърждава и от други конституционни текстове, предоставящи на Народното събрание изключителното правомощие да упражнява парламентарен контрол над изпълнителната власт. Поради тази причина е наложително законовото регламентиране на този въпрос с цел да се поставят ясни рамки на взаимодействието между двете власти и да се елиминират възможностите за колизия между осъществяването на възложените им от Конституцията функции. В становището си Министерският съвет обръща внимание, че в Конституцията се урежда общата компетентност и правомощията на Министерския съвет като висш орган на изпълнителната власт, като в нея не се предвижда Народното събрание да определи със закон организацията на работа на правителството. В рамките на предвидените правомощия е и правото на Министерския съвет самостоятелно да определи организацията, която да осигури изпълнението на възложените му с Конституцията функции и отговорности. Народното събрание определя организацията на своята дейност чрез предвидения в чл. 73 от Конституцията правилник.

от Основния закон установява един от принципите на държавното управление. Трите власти взаимодействат помежду си и са проява на държавната власт. Те са равностойни, независими и се възпират една друга, като си взаимодействат.” Изложените към законопроекта мотиви не съответстват на Конституцията и не обосновават предложената в него забрана редовните заседания на Министерския съвет да не се провеждат във всички дни и часове на редовни пленарни заседания на Народното събрание. След проведената дискусия и обсъждане с 6 гласа „за”, 10 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254-01-2,

Благодаря. тази точка от дневния ред дойде в момент, когато заседанието се води именно от председателя на Народното събрание, тъй като в този законопроект става дума за това дали парламентът ще направи нещо за повишаване на уважението към себе си от страна на другите институции, или ще продължаваме да се примиряваме с все по-спадащия по-спадащия му авторитет и пренебрежително отношение дори от органи, които по Конституция са подотчетни и са, как да кажа, зависими от волята на Народното събрание. В мотивите съм посочил естествено характера на държавата – република с парламентарно управление, за всички е ясно, азбучна истина факта, че Народното събрание е конституиращ орган по отношение на Министерския съвет; факта, че в Конституцията има редица текстове, които недвусмислено посочват, че Народното събрание има право да упражнява контрол върху изпълнителната власт не само във формалната част петъчен парламентарен контрол, но и през цялото време чрез редица други процедури за изслушване, за задължаване да се явят министрите в пленарната зала и така нататък, и така нататък. Знаете, уважаеми дами и господа народни представители, дългогодишната парламентарна традиция, която повелява, винаги когато има важни заседания, когато се обсъждат важни законопроекти или други проблеми, тук да присъстват представители на Министерския съвет. Знаете много добре, че винаги е било традиция, когато се обсъжда вот на недоверие, да присъства кабинетът в неговата цялост. Знаете, че е установена парламентарна традиция – когато се обсъждат важни законопроекти, като например сега за лечебните заведения, Законът за горите и така нататък, и така нататък, да присъства ресорният министър, който да отстои, да защити позицията на кабинета, особено когато съответният законопроект е внесен от Министерския съвет.

тенденция – на тотално, пренебрежително отношение и неуважение към върховния орган в страната Народното събрание от страна на изпълнителната власт чрез системно отсъствие на представители на кабинета. Едно от извиненията, които чуваме по медии и тук, и там, е, че, видите ли, правителството има много по-важни задачи – дали да присъства някъде с дни, когато стане бедствие, но основното извинение е, че е, че в сряда сутрин има редовни заседания на Министерския съвет и затова за правителството е по-важно министрите да присъстват на заседанието на Министерския съвет. Ето това практическо положение създава проблеми. То винаги е създавало проблеми – аз не казвам, че това е от сега. И преди заседанията на Министерския съвет са съвпадали с времето на провеждане на пленарни заседания, но никога досега проблемът на отсъствие на представители на кабинета на заседания на Народното събрание не е бил толкова осезаем, толкова системно повтарящ се както сега. Винаги преди съответните министри са намирали начин да оставят свои заместници да присъстват на заседанието на Министерския съвет, а те са идвали в парламента. Тоест те са уважавали върховенството на институцията Народно събрание като обект на уважение и са идвали тук, вместо да присъстват на Министерски съвет. Сега обаче за съжаление това не е факт. Мисля, че е крайно време ние да потърсим някакъв механизъм, с който да премахнем това съвпадение по време на заседанията на два от основните държавни органа в страната, на две от основните държавни институции, за да премахнем практически тази пречка, която, както стана дума и в цитата на доклада на комисията, цитат на решение на Конституционния съд – не води до добро взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт. Затова аз Ви призовавам – нека да подходим конструктивно. Нека да да защитим авторитета на Народното събрание, като чисто и просто оттук нататък премахнем тази пречка, която много лесно може да бъде премахната: да се задължи Министерският съвет да провежда своите редовни заседания във време, в което не заседава пленарно Народното събрание. се от двадесет години, откакто е конституиран българският парламент след промените, че той винаги е заседавал сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. Това е традиция. Работната седмица предоставя достатъчно възможности на кабинета да организира своята работа в други часови пояси, в други дни или в други часови пояси в тези същите дни сряда, четвъртък и петък, в които да се насрочат редовните заседания на кабинета и те да се проведат така, че да не съвпадат по време с пленарните заседания, за да могат членовете на кабинета спокойно, без да се притесняват, да се явяват тук, когато има необходимост, и да демонстрират своето уважение към парламента и към неговата законодателна дейност. Това не означава някакво вмешателство в работата на кабинета. Напротив – никой няма да задължи кабинета да заседава в този ден, в определен час и така нататък. ще премахнем тази практическа пречка, която възпрепятства ефективното взаимодействие, сътрудничество между властите и ще улесним комуникацията между двата органа. Според мен така ще повишим авторитета на парламента като изразител на основната, законодателната власт в държавата. Затова, уважаеми колеги, Ви призовавам да подкрепите този законопроект. В него няма нищо противоконституционно. Това становище, което беше представено от дирекция „Правна” на Министерския съвет, е, меко казано, смехотворно. Нищо противоконституционно няма в това. Тези текстове са взаимствани от Устройствения правилник на Министерския съвет – че министър-председателят насрочва заседанията, било то редовни, било извънредни. Единственото му въведение е, че Министерският съвет трябва да намери друго време, през което да заседава, а не непременно по време, когато има пленарно заседание. Това е елементарно - въпрос на организация на кабинета! Призовавам

формати на Народното събрание и на кабинета ще се съобразяват с него. Той не е насочен нито срещу премиера, нито срещу сегашното управление. Това е принципно предложение, което цели да премахне принципно

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този законопроект може да изглежда като парламентарна екзотика, може да изглежда едва ли не като опит за вмешателство в работата на правителството по отношение на организацията на неговата дейност, но за съжаление той има своите изключително сериозни основания, създадени тук, в тази зала от това парламентарно мнозинство. Уважаеми колеги от мнозинството, Вие успяхте да създадете много прецеденти в парламентарната практика. Вие създадохте прецедента премиерът и правителството да не присъстват в пленарната зала, когато се водят дебати по поискан вот за недоверие срещу тяхната дейност. Вие създадохте прецедента финансовият министър да не присъства или ако присъства на дебати по републиканския бюджет, да го прави мълчаливо, считайки едва ли не за свой дълг и доблестна проява мълчанието по време на многочасовите дебати. Вие създадохте и друг прецедент – ключови законопроекти, важни за много публични сектори, да се внасят не от Министерския съвет, а от народни представители и по този начин правителството да не носи отговорност за тях. Вие създадохте прецедента в пленарната зала да не присъстват министри, дори когато са вносители на важни законопроекти, касаещи тяхната дейност. Вие създадохте прецедент министри да бягат редовно от парламентарни изслушвания да нямат доблестта, след като са отправили откровени обвинения срещу народни представители, да изслушат техните Вие създадохте прецедент ръководството на Народното събрание услужливо да крие министри от неудобни въпроси по време на парламентарен контрол. Ще Ви дам за пример изминалата парламентарна седмица. Нито един министър не се появи в пленарната зала в момент, в който депутатите обсъждаха важни законопроекти, касаещи

подкрепи, защити внесен от Министерския съвет важен законопроект, в пленарната зала, по време на парламентарен дебат, по внесен законопроект! Всички тези лоши практики, всички тези парламентарни прецеденти бяха създадени именно от това мнозинство. Честно казано, не вярвам, че Вие бихте приели приели подобен законопроект по простата причина, че той ще наруши спортната програма на министрите от Вашия кабинет. А и не вярвам, че подобен законопроект ще свърши работа – не само защото ГЕРБ са показали своето тотално неуважение към изпълнението на законите, които те приемат, а защото в случая става дума за отношение, което правителството има към парламента. Уважаеми колеги от първия ред, те Ви казаха в прав текст, премиерът Ви каза в прав текст, че Вие сте шайка безделници и е загуба на време министрите да идват и да участват в парламентарни дебати. Ето, това е истинската причина – че никой от Вас няма смелостта и самочувствието да каже, че това е недопустимо в една парламентарна република. Защото Вие, уважаеми колеги от ГЕРБ, се държите по начин, като че ли министрите са Ви назначили за депутати, а не Вие сте назначили и избрали министрите. И докато това отношение продължава, ще има нужда от подобни законопроекти. Понеже ние от Коалиция за България не се чувстваме назначени от Вашите министри и не чувстваме ангажимент да им осигуряваме комфорт и спокойствие, затова ще подкрепим този законопроект, който е опит да върнем достойнството на българския парламент, което очевидно не е грижа на това парламентарно мнозинство. Няма. За изказване – господин Георги Терзийски. Госпожо Цачева, уважаеми народни представители, дами и господа! Уважаема госпожо председател на Народното събрание, моето изказване и обръщение към Вас е – извинявам се, че говоря с гръб към Вас, но такава е позицията на трибуната – че аз ще подкрепя този законопроект не само заради неговия характер,

Моля, не влизайте в диалог помежду си. ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Ще подкрепя законопроекта заради общия принцип, не само заради неговия характер, защото тенденцията в Народното събрание е все повече да се дискредитира Народното събрание и все повече да се унижава фигурата на народния представител. Това, уважаема госпожо председател, основно тегне на Вашите плещи, защото Вие сте председател на Народното събрание, но освен това то е въпрос на самочувствие и на собствено съзнание от страна на народните представители. Считам, че Народното събрание не е функция на Министерския съвет и е редно да работи като самостоятелен орган, който има самочувствието да изпълнява функциите си

Народното събрание трябва до известна степен да започне да изгражда авторитета си на самостоятелна върховна законодателна институция, която има възможността, самочувствието и авторитета да осъществява реален парламентарен контрол и принципа на

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Първо ще си позволя да направя забележка на господин Терзийски. Когато се отправят упреци към някой от народните представители, те да не бъдат квалифицирани като селяни, защото селянин не е обидна категория. Това са голяма част от нашите избиратели, а някои от тези хора в редица случаи са по-работливи и по-възпитани от други, които претендират за по-високо положение. Така че нека такива стадионни упреци, които най-малкото тук имат основание, да не се използват. Мисля, че той ще приеме тази моя бележка. Аз се изказвам заради съдържанието на предложения кратък законопроект. Трябва да отбележа, че при нормални условия не бих подкрепил законопроекта на господин Казак, тъй като той е прецедент в парламентарната практика, и няма да намерите подобни законопроекти. Поне аз не познавам страни, в които съществуват подобни законодателни разпоредби. Тъй като ние се намираме в твърде специфични условия, смятам, че темата, която той поставя със законопроекта, е напълно основателна. Някъде проблемът, който той засяга, не съществува поради факта, че има възможност за съвместяване на парламентарния с правителствения мандат. В тази част от парламентарните републики, в която е възможно депутати да бъдат и министри, има тясна комуникация между кабинета и депутатите. При нас обаче, въпреки в условията на парламентарно управление, е приет принципът за разделност на властите, включително и чрез несъвместимост в един и същи момент на на качеството народен представител и министър. В случая ние трябва да се съобразяваме с два принципа – единият, е принципът за разделение на властите, другият – е принципът за контрол на парламента върху изпълнителната власт. Както често става в правото, между отделните принципи има конкуренция и се поставя въпросът кой от тях да доминира в една или в друга ситуация. Ние добре си даваме сметка, че има случаи, в които самата дейност по изпълнение на правомощията на изпълнителната власт изискват кабинетът да действа в пълен състав и да обсъжда въпроси, които са не по-малко важни от теми, които обсъжда парламентът. Това обаче съвсем не изключва необходимостта политически представител на правителството да участва в работата на парламента, особено когато се обсъждат законодателни инициативи, идващи от Министерския съвет. съвет. Нека голяма част от народните представители да знаят, че никога в предишните години не е имало парламент, който е бил така силно пренебрегван от страна на правителството. Имало е случаи, в които в които представители на правителството или заместници на отделните министри са отсъствали по инициирани от тях теми, но това е било изключение. Обикновено то е предизвиквало реакция от парламента и от ръководството на парламента. Такива случаи наистина са били крайно изключителни или пък те са били преодолявани чрез намеса на ръководството на Народното събрание. Това може да се провери и без да казвам, че тази практика е напълно последователна, тя при всички случаи е подчертано преобладаваща. В развитието на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание ние забелязваме задълбочаваща се тенденция на дистанциране на правителството от парламента и по-скоро се превръща в изключение участието на министрите, в случая нямам предвид заседанията за парламентарен контрол, тъй като още не сме стигнали до положението, когато народните представители си задават въпроси и сами си отговарят, без участието на министрите. В останалите дни, през последните седмици тук имаше доста примери, когато се обсъждат твърде важни и сложни законопроекти, които изискват реакция на правителството или поне на министрите, които са в съответния ресор и то отсъстваше. Тази практика най-вероятно обяснимо е накарала господин Казак да предложи този законопроект с едно твърде стриктно решение, което да изисква да не се дублират във времето заседанията на парламента и на правителството. Така че проблемът е реален. Ако Вие излезете и кажете, че разполагате с политически и парламентарни средства, а на Вас такива са Ви предоставени, да преодолеете тази практика, този законопроект може и да не се приеме. Вярно е, че Вие можете да продължите тази практика, отхвърляйки законопроекта и не правейки нищо повече от това, което се е правело досега. Това също обаче ще бъде ясен сигнал. Така че за мен е не толкова важно как ще бъде гласуван законопроектът, а каква ще бъде позицията на мнозинството и на ръководството на Народното събрание към този реален проблем. Защото това е една от причините парламентът да бъде държан като универсален ответник за всички неблагополучия в страната като публична институция, която работи постоянно и която е постоянно пред очите на българските граждани, основателно, ако някой път не е, да предизвиква техните възражения и критики и така парламентът да се превръща в един щит на цялата управленска система, като зад него се построяват много по-организираните сили на другите власти, които имат и други инструменти за въздействие върху общественото мнение и върху приеманите в държавата решения. Така че ако ние не искаме да имаме само декоративна, призрачна парламентарна република, този въпрос трябва да го поставим с цялата му острота. Той не е въпрос на мнозинството или на опозицията. В случая той е проблем, който почти еднакво неблагоприятно се отразява и върху управляващите, и върху тези, които в дадения момент са опозиция. Затова моят апел е да погледнете сериозно на тази провокативно поставена тема и да изразите открито Вашето мнение – смятате ли, че това е проблем и какви действия можете да предприемете, ако не той да бъде изцяло решен,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изцяло приемам забележката на преждеговорившия към мен. Искам да се извиня на всички български граждани, които живеят на село, че използвах епитета „селянин” за един или за няколко народни представители, които се държат като говедо в Народното събрание. Благодаря. Длъжна съм да Ви отправя бележка по аргумент от чл. 126 от правилника: да не се обиждат народните представители. Продължаваме с дебатите. Народни представители, които желаят да участват? Господин Пирински, имате думата.

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, наистина законопроектът, който господин Казак предлага, е нестандартен. Той е продиктуван от съвършено реален и много остър проблем. Проблемът в крайна сметка се свежда до това: как работи държавното управление, как функционира държавата. държавата. Госпожо председател, аз бих искал да изместя малко основния аргумент за уважение или неуважение на правителството към парламента и да го насоча в посоката, която беше спомената и от някои от изказващите се. Всъщност може ли държавата ефективно да функционира управлението, в случай че правителството пренебрегва парламента и го третира като място за оформяне на неговите решения? От вчера ние дискутираме Доклада на Европейската комисия, утре ще обсъждаме участието на България в работата работата на Европейския съюз като т. 1 от дневния ред. ГЕРБ има претенцията да бъде политическа партия за европейско развитие и първият признак, госпожо председател, на това доколко едно управление е европейско, и до каква степен е работещо взаимодействието между парламент и правителството. Защото през това взаимодействие минава връзката на управленските решения с желанията и вижданията на гражданите, тъй като тук народните представители са призвани именно да изразяват тези виждания и желания. В една свободна държава, с различни мнения, с различни партии, няма къде другаде да се срещнат тези различни мнения, ако не в парламента. Когато министър-председателят ни призовава оттук-нататък да говорим в един глас в европейските институции, как може да се случи това, уважаеми колеги, без ние тук преди това да сме обсъдили различията, които съществуват между нас и да сме се постарали да намерим онази обща основа, която наистина убедено всеки от нас може да защити пред нашите партньори от Европейския съюз? Както сами разбирате, това е невъзможно без именно сериозно обсъждане. Госпожо председател, в първия ден на тази сесия на Народното събрание, когато парламентарните групи изразяваха своите позиции по предстоящите проблеми пред страната, нямаше представител на правителството в местата, отредени за министрите. Нещо повече, министър-председателят в едно от своите изявления в медиите много ясно и недвусмислено зае следната позиция: „Те са си парламент, те си имат заседания, ние сме си Министерски съвет, ние си имаме наши заседания. Всеки да си заседава”. Тази постановка не бих искал да я квалифицирам с някакви по-остри изрази, но тя е израз на пълно неразбиране на това, как трябва да функционира една съвременна европейска държава. Също толкова показателно е и мнението на Министерския съвет, представено в Правната комисия, като аргумент срещу законопроекта на господин Казак. Аз бих обърнал тази аргументация обратно срещу становището на Министерския съвет, защото те цитират решение на Конституционния съд, което казва, че: „властите са самостоятелни, те са разделени и това е характеристика на правовата държава и един от принципите й.” Самото решение казва, че във всички случаи трите власти е необходимо да си взаимодействат и законодателят е длъжен да осигури механизми за балансиране на взаимоотношенията между тях. След като те очевидно не си взаимодействат, господин Казак в отговор на повика на Конституционния съд, ни предлага днес ние да изпълним задължението, което Конституционният съд ни сочи – да осигурим механизми за балансиране на взаимоотношенията. Госпожо председател, Вие сте в наистина неблаговидната позиция да трябва да осигурявате присъствието на министри в заседанията на парламента, при явно пренебрежителното, най-меко казано, отношение на правителството към парламента. В известен смисъл мога да изразя разбиране, даже в известен смисъл съчувствие към Вас, защото съм се намирал във Вашата позиция. Трябва да кажа, че първо, защото самият Министерски съвет в предходния мандат по никой начин не споделяше това отношение, което сега ни се демонстрира, и второ, имаше наистина една по-голяма чуваемост тогава, когато отсъстваше отговорен представител, той дори да напусне заседание на Министерския съвет, и да дойде да участва по точката, която е от неговата компетентност. Господин Янаки Стоилов предложи мнозинството да се замисли сериозно първо, как ще гласува по този законопроект и, второ, ако отново механично го отхвърлите, дали с това приключва проблемът?! Вашата отговорност е персонална в този случай, защото Вие трябва да намерите начин да проведете един много сериозен разговор с министър-председателя преди всичко, да направите консултации с Вашите колеги от парламентарната група, и по никой начин да не допуснете оттук-нататък тези места така демонстративно и така провокативно да остават празни, независимо какво се обсъжда в Народното събрание. Пак повтарям: въпросът е не просто да се уважаваме,

Няма. Уважаеми господа народни представители, днес в Народното събрание ще бъде представена Годишната работна програма на Европейската комисия за 2012 г. По този повод гост на българския парламент е заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по международните отношения и администрация – Марош Шефчович. Гостът е на балкона на пленарната зала. Моля да го приветстваме с добре дошъл. (Всички

Еврокомисар Шефчович е у нас по покана на председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова. По-късно днес той ще запознае председателите и членове на постоянните комисии в Народното събрание с основните приоритети на Годишната програма на Европейската комисия. Сред темите на дискусията с българските парламентаристи са: новият Договор за стабилност, координация и управление на Икономически и паричен съюз, в това число, заключенията на последния неформален Европейски съвет и предстоящото подписване на договора и ратификацията му от националните парламенти; присъединяването на България към Шенгенското пространство. Вярвам, че ще бъдат проведени открити, прагматични и задълбочени дискусии. Продължаваме с дебатите по първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Господин Казак, заповядайте

Мисля, че достатъчно и добре подпомогнаха аргументацията, която и аз споделих при представянето на законопроекта.

от мнозинството и от всички парламентарни групи: уважаеми колеги, от нас зависи на първо място, дали ще продължава тази тенденция на унижаване на парламента, на уронване на неговия авторитет, или ние ще защитим този авторитет чрез съответни действия. Мисля, че от личния опит на всеки един от вас, и от институционалния опит на Народното събрание, и от други органи, мисля, че всеки един от вас се е уверил в истинността на една максима: „Колкото повече се навеждаш, колкото повече си премълчаваш, толкова повече те подритват и те пренебрегват, и те унижават”. ние станахме свидетели на подобни действия от страна на други институции – Столична община. И това ще продължава, докато Народното събрание не заеме позиция да защити собствения си авторитет. Докато ние продължаваме да си мълчим, независимо опозиция или управляващи, ще ни пренебрегват, ще ни подритват и няма да ни уважават. Тук не става дума нито за ДПС, нито за БСП, нито за ГЕРБ. Поставям въпроса принципно! Имало е случаи, уважаеми колеги, в минали мандати, аз го казах в първото си изказване, когато министри нарочно не са се явявали, тогава, когато е трябвало да бъдат тук. Но такава системност на отсъствие на кабинета и на неговите представители, каквато наблюдаваме в Четиридесет и първото Народното събрание, никога не е имало. Никога! Повод за този законопроект, който някои нарекоха екзотичен, нестандартен и така нататък, ми даде именно тезата, заявена от министър-председателя във връзка с подобната картина, която наблюдавахме при откриването на настоящата сесия на парламента. Открива се нова сесия на Народното събрание, и няма нито един министър, който да уважи този факт. Знаете, че в началото на всяка една сесия се заявяват приоритети за законодателство, за политики. Тук естествено правителството трябва да бъде като основния законодателен инициатор, основният автор на законопроекти, който трябва да захранва Народното събрание със законопроекти и да насочва

Той заявява: „За мен е по-важно моето заседание на Министерския съвет, отколкото откриването на някаква си сесия на Народното събрание”. Не може по този начин да се

са достатъчно важни. Мисля, че трябва да се намери начин те да не бъдат в стълкновение, както се получава. Затова предлагам този законопроект, да се избегне за в бъдеще това стълкновение по време на заседанията на двете основни институции, за да може винаги в сряда, четвъртък и петък, когато заседава парламентът, да няма извинение за министрите да не присъстват – тогава, когато тяхното присъствие е желателно, а още по-малко, когато е наложително. Това е. Вие може да отхвърлите този законопроект, но аз ще се радвам, ако поне малко се замислите за проблемите, които аз и моите колеги споделихме – за авторитета, за себеуважението, което трябва да имаме и което трябва да очакваме и от другите да имат, ако ние имаме достатъчно себеуважение и към нас, и към нашата институция, защото

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна в дневния ред, а по-точно т. 12 – Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин, с вносител Яне Янев и група народни представители, да бъде гледана преди т. 10 – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, с вносител Министерския съвет. Благодаря.

Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател, това наистина започва да прилича на един долнопробен фарс – схемата, в която е вкаран парламентът. Това е едно пряко доказателство за основателността на законопроекта, който е внесен от господин Казак.

да започне един дебат по едно откровено противоконституционно решение, тоест ако може да се смачка, да не се чуе и нещата да минат, хей така просто, между другото. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова направено предложение, госпожо Манолова. Предложението беше да се размени точка десета с

Това са последните две точки от дневния ред и в случай, че дебатът по този законопроект продължи до 14,00 ч., предложението на народната представителка е лишено от смисъл.

водевилен спектакъл, уважаеми колеги от мнозинството, за да пренареждате по този начин дневния ред. Няма как да заглушите този дебат, той ще се чуе, ако ще да го проведете тази вечер в 12,00 ч. Продължаваме с дискусията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията с вносител господин Четин Казак. (Шум и реплики

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Искам да успокоя залата. Мисля, че парламентът разполага с достатъчно време,

Колеги, чувства се някакво напрежение у Вас – за всичко ще има време. Законът, който днес дебатираме на първо четене, е от изключителна важност. Дори бих казал, господин Четин, като вносител искам да се обърна към Вас – този закон е закъснял, защото с този закон ще се регламентират субординацията и взаимодействието на отделните власти, така както е разписано в българската Конституция. Взаимодействието и субординацията! и реплики.) Уважаеми колеги, моля Ви за малко внимание! Става въпрос за следното. Пренебрежението към българския парламент е тенденция, която започна още от първия месец, откакто настоящето правителство управлява България. Аз не казвам, че през всичките правителства, които са от 1990 г. насам – аз съм наблюдател и съм бил депутат в парламента

Те са били изключения. Обърнете внимание как работят европейските парламенти. Там диалогът между изпълнителна и законодателна власт, и останалите власти, е задължителен. Той е необходимост, за да има държавност, за която ние сега се борим, да има стабилност в държавата и по този начин обществото да има доверие както в парламента, така и в Министерския съвет. не смятайте, че когато пазим, уважаема госпожо председател, премиера или отделните министри да се явяват тук и да обсъждаме заедно проблемите на страната, да обсъждаме важни законопроекти заедно, по този начин ние им губим времето и едва ли не е по-добре това да стане без тяхно присъствие. Напротив, това е наложила се практика във всички европейски държави.

Защото тук е мястото, колеги, където трябва да се казват важни политики, важни решения. Тук е мястото да се дебатират изключително важни промени, особено сега в годините, когато страната ни и останалите държави – членки на Европейския съюз, са в криза. Ето защо проблемът не е еднопартиен. Това, че господин Казак го внася не значи, че проблемът е само на ДПС или на Коалиция за България, или на отделна политическа сила. Въпросът е да се получи онази хармония на диалога и сътрудничеството, от която, повярвайте ми, ще има полза както Министерският съвет, така и обществото. Като Като че ли вече свикнахме, че рейтингът на парламента е нормално да бъде нисък. Това е много лошо чувство, ако ние свикнем. Какво толкова е станало – парламентът е с нисък рейтинг. Напротив, колеги, нека не забравяме, че България е държава с парламентарно управление. Ние сме основната институция и парламентът е този, който избира всяко едно правителство, включително и настоящото правителство. Правителство може и трябва да се контролира, съгласно Конституцията, от този парламент. Тук е мястото с отделни министри и премиера заедно да градим политическите стратегии, да дебатираме и да се говори по важни проблеми на нацията и държавата. Аз предлагам да подкрепим и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

Вие не развихте докрай тезата и мисля, че малко премълчахте дори някои от аргументите, които по принцип се споделят от всички народни представители, които милеят за авторитета на Народното събрание. Авторитетът на Народното събрание трябва да бъде съхраняван ежедневно от наши действия, от нашето поведение и от нашите законодателни действия, било то, когато приемаме определен законопроект и не допускаме лобистки текстове, било то когато водим дебатите тук в пленарната зала. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате процедура по реплика, господин Казак. Не мога да схвана репликата Ви до момента. трябваше да аргументирате Вашето изказване, че на Народното събрание винаги се дължи уважение от страна на изпълнителната власт. Госпожо Манолова, и Вие пропуснахте да споменете това. Не трябваше да отивате в този полемичен тон. Предложението е конструктивно – за подобряване на взаимодействието между властите, а не за конфронтация между тях. Благодаря. Втора реплика – госпожа Фидосова, трета реплика – Лъчезар Иванов. След приключване на изказването – лично обяснение на госпожа Манолова, и съобщения за парламентарен контрол.

Тук повече от четиридесет минути слушаме едни речи от колегите отляво, които не са нищо друго освен губене на време и харчене на собственото време на тези две парламентарни групи. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт, господа, които се изказахте, са независими една от друга институции и са автономни всяка една за себе си поотделно. Всяка държавна власт сама определя и решава структурата и организацията на дейността си. Министерският съвет сам определя в кои дни какви заседания да провежда, както и Народното събрание самостоятелно определя в своя правилник деня и часа, в който заседава, и какъв вид пленарни заседания ще провежда. Аз мисля, че когато говорим за уважение от тази трибуна един към друг трябва да се уважаваме наистина взаимно и трябва да има уважение между отделните власти. Не смятам, че този законопроект говори за такова уважение. Ако един орган с подобен законопроект лиши друг орган от правото сам да определя организацията си на работа, това не е уважение – това е срам за българския парламент, ако се приеме такъв закон. Съгласна съм с това, че министрите трябва да присъстват в залата на всички закони ИСКРА ФИДОСОВА: Апелирам и аз, когато има важни закони, които са от Министерския съвет, ако няма изключително събитие, форсмажорни обстоятелства, които да налагат отсъствие те да бъдат тук, трябва да са тук и в петък, когато е парламентарният контрол, и те са тук и присъстват – и премиерът Бойко Борисов, и вицепремиерите, и министрите. Оттук насетне не можем да приемем такъв законопроект и да ограничим организацията на работата, та било то и на Министерския съвет. Да, ние сме ги избрали, но не можем да определим тяхната организация и структура на работа на Министерския съвет. И тъй като нямам време да се изкажа, благодаря поне, че получих правото за реплика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Утре ще имате време или когато му дойде редът за гласуване. Трета реплика – господин Лъчезар Иванов.

Мисля, че всички присъстващи тук се убедихме в това как една парламентарна точка може да бъде пропиляна от 45 минути говорене.

аз мога да кажа със скромния си опит, че в предното Народно събрание много пъти са били призовавани министри и не са идвали тук по далеч по-важни теми и мисля, че темата, която беше повдигната и поставена, опит да бъде поставена, а именно за присъствието на Министерския съвет при разглеждане на важни точки е абсолютно правилна, но формата и начинът, по който искат да постигнат това, просто са изключително неподходящи, тъй като винаги е имало възможност в предните правителства, където са участвали ДПС, да направят това предложение, но никога не са го правили. Няма да давам пример с бедствията, които ни сполетяха

нашите министри, как Министерският съвет непрестанно са там, където трябва да бъдат. (Реплики от ДПС.) Дори предизвикателството да извикате Цветанов тази седмица, когато той е при хората и при проблемите, беше също некоректна.

може да постигнете едно-единствено нещо, а именно да отблъснете хората с това как днес БСП Ви разиграха идеално един, мога да кажа, танц, в който използваха цялото време.

Уважаема госпожо председател, съжалявам, че така превратно са разбрани тезите, които бяха изнесени от мен, от моите колеги и от коалицията отляво. Повярвайте, никой не иска да абсолютизира присъствието на министрите, госпожо Фидосова, тук в залата, когато се дискутират отделни проблеми, отделни законопроекти, отделни политики, ако щете. Тук иде реч затова, че госпожа Фидосова иска отново да ни напомни, като че ли ние не знаем, че властите са независими. Госпожо Фидосова, независима е само съдебната власт. Абсолютно независима! Това е разписано и в Конституцията. Парламентът и правителството, което се избира от парламента, е резултат от волята на нашето общество. Парламентът е резултатът, квинтесенцията на българския народ, на българското общество. Когато ние казваме, че трябва да има диалог и взаимодействие между Министерския съвет и парламента, ние не искаме да пишем Правилника за дейността и работата на Министерския съвет и да му пишем правилата. Не! Ние говорим и Вие много добре знаете за какъв диалог говоря аз и моите колеги. Тук не може и не трябва и лоши резултати ще се получат, ако няма онзи ефективен творчески загрижен диалог между институциите в България – парламентът и Министерският съвет, за това става дума.

Времето приключи, приключваме процедурата, която започнахме преди 14,00 ч., така че продължаваме в следващото обсъждане. Уважаеми господин Казак, аз съм права и Вие ще трябва да ми се извините. Права съм, че няма как тези народни представители от това мнозинство да подкрепят Вашия законопроект. Защото те, уважаеми господин Казак, са назначени от министрите. Не те са избрали министрите, а двама от министрите са посочили и назначили тях. Затова те нямат самостоятелна воля.

които не успяха да чуят господин Пирински, който им прочете конституционно решение по отношение на разделението на властите, където се казва, че взаимодействието между тях трябва да бъде осигурено, включително със законодателни механизми, тогава когато не работи. Така че абсолютно резонен е Вашият законопроект. Що се отнася до това, че министрите ги няма, когато има форсмажорни събития, то цялото управление на ГЕРБ е един форсмажор.

за начина, по който разговаряте с мнозинството в пленарната зала. Тъй като отдавна мина 14,00 ч. предвидено за пленарно заседание изтече, ще продължим с дебатите по този законопроект в следващ пленарен ден. Съобщение за парламентарен контрол на 10 февруари 2012 г., петък: Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на питане от народните представители Иван Костов и Мартин Димитров. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 9 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Антон Кутев, Корнелия Нинова – 2 въпроса, Пенко Атанасов –2 въпроса, Димитър Горов, Миглена Плугчиева и Джевдет Чакъров, и на питане от народния представител Георги Пирински. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Ангел Найденов – 2 въпроса, и Венцислав Лаков. Министърът на правосъдието Диана Ковачева ще отговори на 2 въпроса от народните представители Георги Пирински и Мая Манолова и на питане от народния представител Яне Янев. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова и Станислав Станилов и на 2 питания от народните представители Валентина Богданова и Георги Пирински. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на 5 въпроса от народните представители Любен Татарски, Мая Манолова – 2 въпроса, Мая Манолова и Евгений Желев и Захари Георгиев. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Георги Пирински и на 2 питания от народните представители Румен Петков и Георги Пирински. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Емилия Масларова и на 2 питания от народните представители Антон Кутев и Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на 2 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев и Михаил Миков. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със 7 дни са поискали: - заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – на въпрос от народния представител Кирчо Димитров и на въпрос с писмен отговор от народните представители Димо Гяуров и Йордан Бакалов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Желев; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев и Ваньо Шарков; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Поради предварително планиран ангажимент с международно участие на международна конференция в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По здравословни причини в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Утре пленарното заседание е с начален час 9,00 ч. Точката, която ще обсъждаме, е Доклад на министър председателя на Република България Бойко Борисов относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Полското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли-декември 2011 г.) и основни приоритети по време на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари-юни 2012 г.). Докладът е внесен в изпълнение чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Закривам пленарното заседание.